Имаме кворум. Откривам заседанието. Ще продължим с гласуването

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля, на основание чл. 83 да удължим срока за гледане между първо и второ четене на максималния – четири седмици.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Ще подложа на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, текста на вносителя за § 1, подкрепен от Комисията с предложението за заместване, направено от Комисията, както и текста на вносителя за § 2. Гласували

аз съм съвсем близо до докладчика и не чувам, убеден съм, че Вие също не чувате. Ще продължим, когато в залата има достатъчно тишина, за да чуваме текстовете, представени от госпожа Василева! Изчакайте, госпожо Василева, моля Ви.

Продължете, моля.

Ще подложа на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 3; текста на вносителя за § 4 с предложеното от

ВАСИЛЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6: „§ 6.

Няма. Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за отхвърлянето на § 6;

ал. 5: „(5) Изпълнителният директор на ИАОС отменя плана по ал. 2, когато авиационният оператор: 1. не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз; 2. не извършва дейност по приложение № 2.“

Не бива да споменавам имена, моля Ви! Има ли изказвания? Ще подложа на гласуване текста на вносителя за § 9, който става § 8; редакцията, предложена от Комисията за § 10, който става §

2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12: „§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

6: „(6) Количеството безплатно разпределени квоти за инсталации, чиято дейност се е увеличила или намалила, изчислено въз основа на пълзяща средна стойност за две години, с повече от 15 на сто спрямо първоначално използваното равнище за определяне на безплатното разпределение за съответния период се коригира по целесъобразност с квоти, които се добавят към или са от количествата квоти по чл. 44, ал. 1 и 6.“ 5. Създават се ал. 7 и 8: „(7) Министърът на околната среда и водите изготвя и подава до Европейската комисия списък с инсталациите, попадащи в обхвата на този закон, за 5-годишен период с начало 1 януари 2021 г. и за всеки следващ 5-годишен период. (8) Списъкът по ал. 7 се изготвя и подава до 30 септември 2019 г. и на всеки 5 години след това за всеки следващ период по ал. 7 и съдържа информация за производствената

До 2030 г. за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, определени в Приложението към Делегирано решение (ЕС) 2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 година за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 – 2030 г. се разпределят безплатни квоти в размер сто на сто от количеството квоти, определено по реда на чл. 43. (2) Алинея 1 се прилага за отрасли и подотрасли и когато произведението на интензивност на търговията с трети държави и емисионна интензивност надвишава 0,15 при използване

съгласно общо установени критерии за целия Европейския съюз. (3) На отрасли и подотрасли, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продукт, се разпределят безплатно квоти в размер Благодаря. Има ли изказвания?

Разпределените безплатно квоти се приспадат от количеството квоти, които се търгуват съгласно чл. 42, ал. 3 и не надхвърлят повече от 40 на сто от квотите, които са разпределени на Република България за периода 2021 – 2030 г., в зависимост от дела на емисиите, проверени в рамките на схемата на Европейския съюз за 2005 г., или от средни стойности за периода 2005 – 2007 г., в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока. Общото количество безплатни квоти по ал. 1 и 3 се разпределя на равни годишни количества през периода 2021 – 2030 г. (3) Безплатното разпределение на квоти се извършва след одобрение от Европейската комисия на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г. и

след одобрение на Европейската комисия се определят количествата квоти за текущата година като“, а думите „по реда на наредбата по чл. 5, т. 3“ се заличават. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) Редът за разпределение на квотите се определя с наредбата по чл. 5, 3.“ 3. Създава се ал. 5: „(5) Ежегодно в срок до 20 април изпълнителният директор на ИАОС издава количеството квоти на операторите, генератори на електрическа енергия, които са му разпределени за съответната година,

както и текста на вносителя за параграфи 19 и 20, които стават съответно 18 и 19. Гласували

4“. 2. В т. 5 след думите „видове транспорт с“ се добавя „нулеви и“. 3. В т. 7 след думите „енергийната ефективност“ се поставя запетая и се добавя „системите за топлофикационните мрежи“. 4. Създава се нова т. 9: „9. в областта на климата в развиващи се държави извън Европейския съюз, уязвими към изменението на климата, включително дейности за адаптиране към въздействията от изменението на климата;“. 5. Създават се т. 10 и 11: и 11: „10. развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на целта на Европейския съюз за 32 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане спазването на целта за увеличаване на енергийната ефективност с 32,5 на сто до 2030 г.; 11. г.; 11. насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците с цел да се допринесе за справедливия преход към нисковъглеродна икономика, особено в регионите, които са най-силно засегнати от преобразуването на работни места,

Делът на Република България от Модернизационния фонд се финансира с приходите от продажбата на квотите по чл. 42, ал. 3, т. 3. (2) Подкрепяните инвестиции от Модернизационния фонд са в съответствие с целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и и дългосрочните цели по Парижкото споразумение. От Модернизационния фонд не се предоставя подкрепа за съоръжения за производство на енергия, които използват твърди изкопаеми горива, освен за ефективни и устойчиви топлофикационни мрежи, когато количество квоти с най-малко равна стойност се използва за инвестиции по чл. 46а, ал. 3, които не включват твърди изкопаеми горива. (3) Най-малко 70 на сто от финансовите средства от Модернизационния фонд се използват за подкрепа на една или повече от следните дейности: 1. производство и използването производство и използването на електрическа енергия от възобновяеми източници; 2. подобряване на енергийната ефективност, с изключение на енергийната ефективност по отношение на производството на енергия, за което се използват твърди изкопаеми горива; 3. съхраняване на енергия и модернизиране на енергийните мрежи, включително на топлофикационните мрежи и на мрежите за пренос на електрическа енергия; 4. увеличаване на междусистемните връзки; връзки; 5. подпомагане на образованието, пренасочването, преквалификацията, повишаването на квалификацията на работниците и инициативи за търсене на работа и стартиращите предприятия в зависими от въглерода райони; райони; 6. енергийна ефективност в областта на транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците; 7. насърчаване на прехода към мобилност с нулеви и ниски емисии. (4) До 30 на сто от финансовите средства на Модернизационния фонд могат да се използват за други дейности, които съответстват на препоръките на Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд и на целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и и дългосрочните цели по Парижкото споразумение. (5) Условията и реда за подбор на проекти за дейности по ал. 3 и критериите за определяне на представител в Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд се определят с акт на Министерския съвет.“

Чл. 57в. (1) Когато инсталация отделя за една календарна година количество от 2500 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид емисиите от биомаса, тя се включва повторно в ЕСТЕ. (2) При повторно включване

чл. 42, се предоставят на инсталацията, от годината на повторното включване. Тези разпределени квоти, се приспадат от количеството квоти, подлежащи на продажба чрез търг, съгласно чл. 42, ал. 3 от държавата членка,

„Раздел ІІа Изпълнение на задълженията по Регламент (ЕС) № 2018/842 и по Регламент (ЕС) № 2018/841

от Регламент (ЕС) 2018/842 за намаления на емисиите на парникови газове с нивата, определени в приложение № I на Регламент (ЕС) 2018/842. (2) За всяка година в периода 2021 – 2029 г. емисиите на парникови газове на Република България от категориите дейности по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/842 не надхвърлят пределната стойност, определена от линейна траектория с начало средната стойност на емисиите на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и с край от нула на сто към 2030 г. спрямо равнището от 2005 г. Линейната траектория и годишните разпределени количества емисии за периода 2021 – 2029 г. се определят съгласно чл. 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2018/842 с акт на Европейската комисия.

при условията на чл. 19 и по реда на Регламент (ЕС) 2018/842. (4) При констатирано надвишаване на годишно разпределените количества емисии за съответната година по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, включително количества емисии, заделени съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842, определено количество нетни поглъщания от комбинираните отчетни категории площи съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/841 може да бъде взето предвид при условията и по реда на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2018/842. (5) При констатирано надвишаване на определените нива на емисиите по ал. 2, Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема решение за разработване на допълнителни секторни политики и въвеждане на допълнителни мерки по изпълнението на задълженията на Република България, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842. (6) Министърът на околната среда и водите уведомява Европейската комисия по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/842 за приетите мерки и политики по ал. 5.

площи по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841. (2) Отчитането на емисиите и на поглъщанията от всички отчетни категории площи по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841 2018/841 се извършва съгласно чл. 5 – 10 от Регламент (ЕС) 2018/841 и се докладва до Европейската комисия в сроковете по чл. 14 от същия регламент. (3) За изпълнение на изискването по ал. 1 могат да се използват възможности за гъвкавост при условията и по реда на чл. 11 и 13 от Регламент (ЕС) 2018/841. (4) Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието, храните и горите изготвят и представят на Европейската комисия национален отчетен план за горите, съдържащ предложени референтни нива за горите, при условията и в сроковете по чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/841.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 28: „§ 28. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: l. B § 1: B § 1: а) точка 3 се изменя така: „3. „Алтернативни горива“ са горива, които заместват изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива, включително сгъстен синтетичен метан, природен газ, включително биометан, в газообразна форма (сгъстен природен газ) и втечнена форма (втечнен природен газ и втечнен нефтен газ).“; газ).“; б) точка 36 се изменя така: „36. „Нов участник“ е всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по приложение № 1, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път в в период с начало три месеца преди датата на представяне на списъка по чл. 43, ал. 7 и с край три месеца преди датата на представянето на следващия списък по чл. 43, ал. ал. 7.“; в) точка 40 се изменя така: „40. „Отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод“ са отраслите и подотраслите, които до 31 декември 2020 г. са включени в приложението към Решение 746 на Комисията от 27 октомври 2014 година за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2015 – 2019 година“; година“; г) създават се т. 61, 62, 63 и 64: „61. „Отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии“ са отрасли и подотрасли, за които от 2021 г. се получава стойност, по-голяма от 0,2 за произведението на интензивността на търговията с трети държави – дефинирана като отношение на общата стойност на износа към трети държави плюс стойността на вноса от трети държави, разделени на общия пазарен обем в Европейското икономическо пространство (годишния оборот

„Емисии нагоре по веригата“ са всички емисии на парникови газове, които възникват преди суровината да влезе в рафинерията или преработвателната инсталация, в които се произвежда горивото, посочено в методиката по чл. 64, ал. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата. 63. „Глобална, основана на пазара мярка“ е мярка, която се прилага от 2021 г. нататък за справяне с всяко годишно увеличение на общото количество въглероден диоксид от международни граждански полети над нивата от 2020 г., отчитайки специфичните условия и съответните възможности. „Модернизационен фонд“ е фонд, създаден за периода 2021 – 2030 г., за подкрепа на инвестиции, включително за финансиране на малки инвестиционни проекти, за модернизация на енергийни системи и за подобряване на енергийната ефективност в държави членки на Европейския съюз с БВП на глава от населението по пазарни цени под 60% от средната стойност за Европейския съюз за 2013 г.“ 2. В § 2:

и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива г.). 7. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции

за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/201. 14. Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС. 15. Регламент (ЕС) 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална,

1. Създава се нова ал. 5: „(5) Максималният размер на кредитите, които операторите на инсталации може да използват в рамките на ЕСТЕ (Европейска схема за търговия с емисии) за периода 2008 – 2020 г., е в размер до 12,507 на сто от разпределените им квоти за периода 2008 – 2012 г. или процент, определен съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС)

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията предлага да се създаде нов § 30: „§ 30. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по Европейската схема за търговия с емисии се довършват по новия ред.“

за § 32. Гласували 113 народни представители: за 108, против няма, въздържали се 5. Предложенията са приети. С това завършихме и второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.